Колеги, заседанието продължава. Господин Татарски,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По § 4

Гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове. (2) Достъпът на гражданите до морските плажове се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, включително на парцеларните планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура, обслужваща тези територии.”

§ 5: „§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.”

„възлагането, създаването”. 4. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи един или повече имоти – частна собственост, частта от засегнатите имоти се отчуждава по реда на Глава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. (9) За създаването на специализираните карти и регистри по ал. 7 органите, на които със закон са възложени опазването и контролът на защитените територии и на

е: „Територия, представляваща обособена част от крайбрежна плажна ивица, покрита с пясък, чакъл” – добре, дотук няма проблем, „и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани процеси в резултат на човешка дейност”. На някой му останал имот от дядо му или прадядо му,

Аз лично получих писмо от гражданин от черноморския край. Заявявам, че нямам никакъв интерес – нито бизнесът ми е там, нито избирателният ми район е там. Един частен имот граничи обаче с голям туристически имот. Човекът не продава своя имот, малък имот, останал от дядо

Тоест заобикаляйки закона, смачквайки частната собственост, имотът на човека ще бъде одържавен. Запомнете, че това може да стане масово. Злоупотребата с право ще я има. Не обвинявам никого. Във връзка с това, уважаеми колеги, госпожо председател, процедурно предлагам

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Осман, заслужава уважение Вашето отношение в защита на частната собственост. Наистина е така, но ние вече приехме, а и той не е променен, защото в чл. 6, ал. 3 в съществуващия закон изрично се казва, че „морските плажове са изключителна държавна собственост”. Ако сега тръгнем да променяме статута на плажовете, ще влезем в основно противоречие. Що се касае до това дали камъните, скалите, скалните образувания са плажове,

разбирам. Смятам текста за коректен. Възможно е да има злоупотреби, но да се надяваме, че отговорните институции ще прилагат точно, съвестно и коректно закона така, както е разписан. Благодаря. добре.

вкарвайки или отпадайки „скални образувания”, винаги при „плаж” това ще означава и скално образувание. Ако мнозинството реши да отпадне „скално образувание”, морският плаж няма да включва това скално образувание. Определението за „морски плаж” е в този параграф. Други народни представители? Дискусията е закрита. Пристъпваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Осман в § 5, т.

с прилежащата им акватория до 200 м, могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия за услуга за срок до 15 години при условията и по реда на Закона за концесиите, доколкото друго не е определено в този закон.”;

При условията и по реда на Закона за концесиите се предоставят концесии за строителство на морски плажове върху имоти – публична

§ 6: „§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, изречение първо след думата „концесия” се добавя „за услуга”, думите „Закона за концесиите” се заменят с „този закон”, а думите „10 години” се заменят с „15 години”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Концесията се предоставя срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента, да осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж, да осъществява задължителните дейности и да постави указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.” 3. Алинеи 3 и 4 се отменят. 4. Алинея 7 се изменя така: „(7) Морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем, се обявяват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за неохраняеми морски плажове ежегодно до 31 май.

Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии, включени в Приложение № 2 към Закона за защитените територии, могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия или чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ако с плановете за управление, утвърдени по Закона за защитените територии, се допуска осъществяване на дейности, свързани с използването им за рекреационни нужди.” 6. Създават се ал. 9, 10 и 11: и 11: „(9) Условията и редът за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове по ал. 2, 5, 7 и 8 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. (10) По реда на Закона за концесиите се предоставят концесии за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост. (11)

1: 1. срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 30 дни; 2. не се провежда подбор по чл. 26 от Закона за концесиите; 3. уведомяването на участниците за отстраняването им от участие в процедурата поради наличие на обстоятелство по чл. 16 от Закона за концесиите се извършва едновременно с уведомяването им за решението по чл. 58, ал. 2 от Закона за концесиите.

„В § 7, в чл. 8, ал. 1 т. 1 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Атанасов: „В чл. 8, ал. 2 изречение второ се отменя.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Димчо Михалевски за отпадане на буква „а)” в т. 1 на § 7, неподкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 102 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 18. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на госпожа Менда Стоянова – комисията не го подкрепя.

Колеги, ще моля народните представители, които си оттеглят предложението, да го правят, преди докладчикът да го изчита, защото губим времето. Сега то е оттеглено – няма да го подлагам на гласуване. Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 7.

предложение от народния представител Димчо Михалевски: „Параграф 8 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Същото предложение е направено и от народния представител Менда Стоянова: „Параграф 8 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Димчо Михалевски – комисията не го подкрепя. предложението на госпожа Менда Стоянова, тъй като те са идентични – и двете са за отпадане на § 8. Гласуваме неподкрепени предложения на господин Михалевски и госпожа Менда Стоянова.

предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя предложението по т. 1, но не подкрепя предложението по т. 2, а именно – т. 2 да отпадне. Направено е предложение от народния представител Диан Червенкондев, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9.

„а) плътност на застрояване (П застр.) – до 10 на сто; б) минимална озеленена площ (П озел.) – най-малко 80 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност; в) характер на застрояването ниско, с височина до 6 м; г) при изграждане на озеленени площи – паркове и градини, в които се допуска строителство без промяна на предназначението им на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, открити обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра, монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи - спомагателните постройки и съоръжения към открити обекти за спортни или културни дейности могат да заемат до 10 на сто от площта на урегулирания поземлен имот и да имат височина до 6 м;” 6 м;” б) точка 3 се изменя така: „3. поставянето на преместваеми обекти на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, монументално-декоративни елементи, пейки, осветителни тела, информационни табла, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;”

и 6: „(5) В наредбата по чл. 7, ал. 9 се определят дейностите по ал. 4, които могат да се осъществяват на територията на морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем. наем. (6) Зоната на активната плажна площ по ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите е равностойна като достъп до морето със зоните с разположени от концесионера или наемателя плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж. Зоната се обозначава на морския плаж и на указателните табели, поставяни от концесионера или от наемателя на съответния морски плаж.”

б) в т. 2 думата „площта” се заменя с „активната плажна площ”, а думата „площ” се заменя с „активна плажна площ”. 7. Създава се ал. 8: „(8) Към обектите за бързо хранене по ал. 4, т. 2 се допуска ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по ал. 7, която не може да заема повече от 2 на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е един от най-съществените текстове, които се предлагат за изменение в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, и това е предизвикано от скандала, който разтресе държавата ни – „Дюни гейт”. Какво обаче предлагаме в момента? Ще припомня на уважаемите колеги, че преди повече от пет години, когато предходното Народно събрание е приемало закона, много ясно е дефинирано как се определя зона „А” и какво включва зона „А”. Никъде не е споменато, че тази зона трябва да бъде паралелна по ширина, по полоса на Черноморския бряг на Република България: първо, защото природата е много по-различна от простата геометрия и именно защото в тази изключително важна защитна от устройствена гледна точка зона, трябва да влязат крайбрежната плажна ивица, пясъчните дюни и до 100 метра от оставащата прилежаща площ на Черноморското крайбрежие. Какво правим в момента с това изменение? Предлаганото изменение „В т. 1, ал. 1 думите „пясъчни дюни” се заличават” означава, че от зона „А” вадим пясъчните дюни. Защо, питам аз? И моля вносителите от министерството да обяснят. Вероятно обяснението е създаването след това на нов § 14а, в който правим същата устройствена защита на пясъчните зони. донякъде се обяснява, само че забележете, че в това изменение след това ние вкарваме поредица от изключения. Всъщност, каква е разликата? Досега действащите текстове забраняваха да се строи върху пясъчните дюни. Новите текстове с изкарването на пясъчните дюни от зона „А” започва да разрешава строителството върху пясъчните дюни, дори и под претекст, че това са обекти от национално значение, обекти на техническата инфраструктура и специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Първо, аз мисля, че работа на национални обекти и техническа инфраструктура с малки изключения, каквито са примерно отвеждащите отпадните води тръби, които преминават основно през плажни ивици и не толкова през дюни, тъй като пречиствателните станции в България, слава Богу, не са позиционирани и и ситуирани върху пясъчни дюни, не попада в тази категория, но всъщност ние отваряме един огромен портал, през който може да бъде прекарано практически всичко. Да, то е под рубриката „Държавно строителство”, но аз мисля, че законодателят преди нас е имал ясната отговорност и ясното съзнание, че ние трябва да опазим тези природни образувания и забележителности. Всъщност, с тези изменения ние нарушаваме този дълбок

Затова аз апелирам, госпожо председател, в § 9 на чл. 10, т. 1 – отпадането на пясъчните дюни да не се случва, да си остане, както и досега текстът, да се изпълнява текстът на закона, защото вижте къде е проблемът – и с това ще завърша. Проблемът е, че когато беше приет законът той ясно предписваше какво трябва да извърши Министерство на регионалното развитие и благоустройството в рамките до три години след влизане в сила на закона и приемането на съответната наредба, да се изработят специализираните карти на крайбрежните плажни ивици, на пясъчните дюни, орто-фотоплан на 20- километровата полоса навътре в територията на страната и подробна топографска карта 1:5000, за да може всякакви инвестиционни проекти, свързани и с държавно, и с частно строителство да бъдат реализирани. Това, уважаеми колеги, не е факт. Беше спряна процедурата, по която бяха избрани изпълнителите и имаше осигурено финансиране в 3-годишната фискална рамка 2009-2010-2011 г. Беше зачертано и всъщност това е проблемът, който позволи на определени чиновници в определени министерства да не си изпълнят ангажиментите и тъй като отсъстваха ясни граници на тези крайбрежни плажни ивици и пясъчни дюни, те правеха тези далавери. Сега, в момента, с това действие, което се предлага, не решаваме нищо, ако не продължи

да спазваме закона такъв, какъвто е. Той е абсолютно ясен и точен, абсолютно защитава обществения интерес – въпрос на неговото изпълнение. Моето предложение, госпожо председател, е тази точка да отпадне. Реплики? Господин Татарски – първа реплика. Благодаря, госпожо председател. Господин Михалевски, никаква врата, никакъв портал не отваряме. Вие много добре знаете как протекоха консултациите, разглеждането на тези въпроси в присъствието и на представители на общините, и на екологичните организации.

Знам, поне такава е официалната информация, че специализираните карти вече са изработени и всеки, който прави проект и смята да го реализира на територия, върху която има дюни, би трябвало да се съобрази с вече наличната информация и да избягва минаването през дюни, но това се отнася само за случаи, в които е невъзможно. Тук бих дал примера с „Южен поток”. Ако се наложи да мине през дюни, какво, ще го спрем ли, или една канализационна тръба колектор, който отвежда водите до морето?

изключителни случаи, в които се надяваме, че все пак отговорните държавни институции ще се съобразят с всички изисквания на този и на други закони, и да не строят върху дюни, да не разрушават тези природни образувания. Смятам, че предложението, което правим, е коректно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски. Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Михалевски. Уважаеми господин Татарски, първо не е вярно, че има изготвени специализирани карти на дюните. Такива карти няма. Миналата година Министерството на регионалното развитие и благоустройството пусна един търг лятото за мониторинг на плажовете, за да видели каква е плътността на ползване на активната зона на плажовете и свободната зона. Няма да коментирам, че този търг беше изпълняван като дейност от края на месец септември до края на декември. Вие си помислете колко чадъри и шезлонги има примерно на 20 ноември 2012 г. на плажовете на България?! Там бяха хвърлени доста сериозни средства. Покрай тях беше пусната една пет пъти по-малка процедура за около 130 хил. лв. – приблизително казвам числото, вероятно не е точно това, което цитирам, за заснемане на плажовете специализирана карта на плажовете. Само че, господин Татарски, това е една двадесета част от задачата, която е вменил законодателят по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Вероятно не е виновно само министерството, защото все пак трябва някой в това правителство да му даде пари, за да свърши работата, то не може да я свърши без пари, само че това е фактът. В момента нямаме специализирани карти на пясъчните дюни, нямаме! Именно това отваря големия проблем. Продължавам да съм обезпокоен, че всъщност ние като законодател днес ще разрешим строителството върху пясъчните дюни под рубриката „три изключения”. Тези изключения обаче могат после да нараснат. Какво да правите, какво да строи държавата върху пясъчните дюни, какви елементи на техническата инфраструктура?! Имаме достатъчно територия, върху която извън пясъчните дюни можем да построим,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна Вашето внимание върху една друга част от § 9, която като разпоредби и като мерки, които ще бъдат предприети, беше сериозно прокламирана от министъра на регионалното развитие и благоустройството през лятото на миналата година, когато тя беше по Черноморското крайбрежие и обясняваше как с промени в Закона за Черноморското крайбрежие ще се даде възможност на плажуващите свободно да разполагат своите лични чадъри и шезлонги, за да могат да използват и те плажа, без да плащат за тези неща на концесионера за така наречената „свободна площ” по плажовете. Широко прокламираше и това, че ще се въведе ред и граници на търговската площ, която се използва от заведенията за бързо хранене по Черноморското крайбрежие, по плажовете.

Там в ал. 6 е предвидено активната площ за свободно разполагане на плажни принадлежности да бъде равностойна като достъп до морето със зоните за разполагане от концесионера и наемателя на плажни принадлежности. Това е много добре. Проблемът идва от това, че по-нататък в законопроекта в § 31 накрая е предвидено, че този § 9, именно тези предложения ще влязат в сила точно след две години. Това означава, че до това време влизането в сила на тези разпоредби се отлага и прокламираните мерки от страна на министерството още миналата година няма да се реализират. Предложението да влязат след две години идва като предложение на комисията. Тук искам да подчертая, че мнозинството в комисията е от народни представители от ГЕРБ. Тоест това бяха хората, които гласуваха тези предложения да влязат в сила след две години. Странно представителите на министерството в комисията замълчаха и не можаха, или не искаха да защитят своите предложения, така че да направят тяхното приемане задължително. Аз сега призовавам представителите на министерството тук да дойдат и да кажат доколко държат на своите предложения, доколко ги подкрепят и съгласни ли са те да станат факт след две години, при положение

Вашите твърдения в изказването, което направихте, не са Благодаря, госпожо председател. Господин Татарски, аз приемам Вашата реплика, но държа да отбележа, че дори отнасяйки се за буква

и така нататък. Всъщност това са прокламации, които трябваше да влязат уж на момента. Знаете, че в комисията се разрази доста сериозна дискусия по този въпрос. Държахме тези добри намерения държа да подчертая – да влязат в сила сега. Разбира се, надделя Вашата позиция – имам предвид на мнозинството, не коментирам лично Вашата – това да влезе в сила след две години. Ако искаме да има стриктни мерки и да има ред, каквито бяха прокламирани още миналата година, би трябвало да приемем тези текстове, но да не приемем § 31, който прокламира да влязат в сила след две години.

Параграф 14а което комисията подкрепя по принцип в частта му по ал. 1 и не подкрепя предложението в частта му по ал. 2, а именно: „(2) В случаите, когато в охранителна зона „А” или в охранителна зона попада незначителна част от поземлен имот, за която с плана за регулация и застрояване не може да се образува самостоятелна подзона за застрояване в нейните граници, тоест е с размери и площ по-малки от минималните нормативно изискуеми нормативно изискуеми за образуването на урегулиран поземлен имот, поземленият имот се урегулира по правилата на съответната охранителна зона, в която попада преобладаващата му площ.” Комисията предлага да се

план за регулация и застрояване. с пределно допустими показатели на застрояване съгласно чл. 10, ал. 3 и подзона в обхвата на охранителна зона „Б” с пределно допустими показатели за застрояване съгласно чл. 12. Допустимото застрояване във всяка една от зоните се определя на базата на площта от поземления имот, попадаща в съответната подзона.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски в частта, която не е подкрепена от комисията. Гласували

2. Създава се ал. 2: „(2) Извън случаите по ал. 1, промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти в горските територии се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за: за: 1. обекти с национално значение; 2. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост; 3. обекти с регионално значение; 4. общински обекти от първостепенно значение; 5. обекти – публична собственост; обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите; 7. обекти на техническата инфраструктура; 8. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие въз основа на решение на общинския съвет; 10. недвижими културни ценности.”

колеги! Имам предложение – в т. 2, когато става въпрос за промяна на предназначението на поземлените имоти, да има едно изключение – че може да се промени, освен за обектите с национално значение, спор няма;

нито в действащия закон, нито в законопроекта има определение за обекти с регионално значение. Тоест има изключения. Могат да бъдат променени предназначенията на поземлените имоти, когато касаят обекти с регионално значение или общински обекти от първостепенно значение. В допълнителните разпоредби, тъй като е специален закон, го има за бреговата линия и така нататък. Тоест няма определение какво значи „регионално значение”. Може да бъде 5-звезден хотел, хотел, може от регионално значение да бъдат и калните бани в Поморие на брега или нещо друго. Ако примерно ГЕРБ са решили да няма промяна в предназначението на поземлените имоти, тогава в § 14, ал. 2, т. 3 трябва да отпадне или трябва да дадете определение какво е „обекти с регионално значение”. Защото обратното означава по законен начин да се заобиколи законът. Какво масово ще стане? Под формата, че виждате ли, някой ще даде определение, че обект в район Хикс, е обект с регионално значение и може да се направи промяна на предназначението на земята, и съвсем субективно ще се произнасят, защото няма определение. Ако остане в този вид е чисто популистическо.

Както даваме определение за обекти с национално значение, така трябва да има и определение за обекти с регионално значение. Обратното означава да се заобиколи законът по някакъв начин, но някой ще може да вземе това определение от някъде, други няма да могат.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Осман, изброените 10 10 конкретни случая са пренесени от Закона за устройството на територията. Там ги приехме по същия начин и там дадохме определение що е то обект с регионално значение, а именно обект, който е определен като такъв с решение на

този и в другия закон. Иначе има определение за обект с регионално значение. Само това исках да спомена. Уважаеми господин Татарски, за да остане в стенограмите – да, такъв текст има, но ние обсъждаме специален закон. Ние трябва да изпишем в Закона за Черноморското крайбрежие това определение

Други изказвания? Заповядайте, госпожо Христова.

в този закон ние разширяваме възможността за промяна на предназначението, специално за горските територии. В Закона за горите приехме разпоредби, които ограничават промяната на предназначението въобще в територии в страната. По отношение на зона „А” и „Б” тук – за Черноморското крайбрежие, не само че не записваме същите разпоредби и правила както сме ги записали в специалния Закон за горите, а напротив – разширяваме възможностите за промяна на предназначението на земи и горски територии, когато се отнася за зони „А” и „Б”. Тоест точно за Черноморското крайбрежие даваме по-висока, по-голяма възможност за промяна на предназначението, отколкото в другите части от територията на страната. Точно там, където са спорни териториите и по отношение с обществеността, и по отношение с екозащитните организации – и за дюните, и за защитените територии, точно там с този текст даваме по-голяма възможност да се променя предназначението на имоти, които са горски територии.

но тук става въпрос все за изключително важни за общините и за държавата обекти и проекти, които трябва да се реализират. Не смятам, че сме разширили обхвата, че ще допуснем едва ли не безконтролна промяна на предназначението. Сигурен съм, че ще Ви бъде трудно да посочите, кой точно от тези

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Татарски, уважаеми колеги! Няма да влизам във Вашата хипотеза – да посочвам точно коя точка да отпадне. Това, което казвам, е, че в тази разпоредба се касае за гори и земи от горския фонд – горски територии. Статутът на горските територии е уреден в Закона за горите. Ако Вие смятате, че там мерките са много рестриктивни, би следвало там да се променя. Що се касае за горски територии, уредбата трябва да бъде в Закона за горите. А не Законът за горите да дава по-рестриктивни мерки и след това в друг закон – за Черноморското крайбрежие, Вие да давате възможност точно върху тези горски територии да се изключват в други, по-големи случаи, отколкото е упоменато в Закона за горите. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Ремзи Осман – отпадане на т. 3 в

Предложението не е прието.

„Чл. 17а. (1) Забранява се строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху пясъчните дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите, когато с влязъл в сила подробен устройствен план е предвидено изграждане на: 1. обекти с национално значение; 2. обекти на техническата инфраструктура;

Тъй като тук започва да се появява номерация с букви, което ще имаме и в още няколко текста, когато приключим гласуването на целия закон, ще трябва да се направи преномерация.

от Закона за устройство на територията.”

в редакцията по вносител.

се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж; общината отчита по бюджета си преведената сума на концесионното плащане като приходи от концесии; 2. десет на сто от наемната цена се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният плаж. (2) Паричните постъпления от концесионни плащания и наеми на морски плажове, както и от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство. (3) Постъпилите приходи по ал. 1, т. 1 се разходват за: 1. благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове; 2. осигуряване на транспортни връзки с местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до морските плажове в изпълнение на чл. 14, ал. 1; 3. поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията на съответната община; 4. принудително премахване на преместваеми обекти и съоръжения на морските плажове по чл. 57а от Закона за устройство на територията; 5. почистване и извозване на отпадъците от морските плажове, обявени за неохраняеми. (4) Постъпилите приходи от наеми на морски плажове по ал. 1, т. 2 се разходват за: 1. провеждане на процедури за отдаване под наем на морски плажове; 2. контрол по изпълнението на сключените договори за наем на морските плажове; 3. поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията на община от областта, за която няма постъпили приходи по ал. 1, т. 1; 4. обезпечаване със задължителните дейности на неохраняемите плажове по реда на наредбата по чл. 7, ал. 9. ал. 9. (5) Финансирането на дейностите по предоставяне на морските плажове на концесия се извършва съгласно Закона за концесиите. Чл. 22б. (1) Текущият контрол по изпълнението на договорите за наем на морските плажове включва периодичен контрол на изпълнението на условията на наема и на задълженията на наемателя по договора за наем в съответствие с предвиденото в него. (2) Текущият контрол за изпълнение на сключените договори за наем се осъществява от органа, който е сключил съответния договор за наем. Чл. 22в. Чл. 22в. (1) В зависимост от броя на контролираните договори за наем, от вида на обектите на наем и от териториалното им местоположение органът, който организира контрола който организира контрола по изпълнението им, назначава една или повече комисии за контрол. (2) Органът по ал. 1 издава заповед, с която определя: 1. председателя и заместник-председателя на комисията; 2. поименния състав на останалите членове на комисията. (3) В състава на комисията не може да участва лице, което: 1. има материален интерес от наема – предмет на контрола на комисията; 2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с наемател, който е страна по договор – предмет на контрола на комисията, или с негов подизпълнител. Чл. 22г. 22г. (1) Комисията за контрол приема правила за своята работа, които се утвърждават от органа, който я е назначил. (2) Комисията за контрол провежда заседания по график, утвърден от органа, който я е назначил. Комисията за контрол заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й, и приема решенията си с мнозинство от повече от половината от членовете й. Чл. 22д. (1) Комисията за контрол има следните функции: 1. извършва проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на наемателя, определени в договора за наем; 2. прави планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график; график; 3. прави извънредни проверки на място – при възникнала необходимост от това; 4. прави предложения до органа, който организира контрола по договора за наем; 5. приема решения относно други въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на договори; 6. сезира компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания; 7. предлага на органа, който организира контрола по изпълнението на договора за наем, възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност. (2) При осъществяване на своята дейност членовете на комисиите за контрол имат право: 1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на наема; 2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на договор за наем;

В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови т. 3 и 4: „3. „Брегова линия” е линията на пресичане на повърхността на сушата с нивото на водата към момента на измерването.

Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 5 и 6. 3. Създават се т. 7 и 8: „7. „Допълнителна търговска площ” е част от активната плажна площ на морския плаж около преместваеми обекти за бързо хранене по чл. 10, ал. 4, т. 2, на която се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други сгъваеми слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация. 8. „Водноатракционни услуги” са услугите, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения срещу заплащане и предоставени по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република

направено предложение от народния представител Иван Вълков, което впоследствие бе оттеглено. Направено е и предложение от народния представител Диан Червенкондев, което комисията не подкрепя, но е оттеглено и няма да го разглеждаме. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23: „§ 23. става § 23: „§ 23. (1) Общите и подробните устройствени планове за територията по чл. 3, т. 1, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си. (2)

проектите за общи и подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на Закона за устройство на територията или на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове за територията по чл. 3, чието изработване е допуснато с предписание от компетентния орган, се довършват съгласно действащите разпоредби. (3) Спира се прилагането на подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А”, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.”

Благодаря, госпожо председател. С приетите досега текстове ние въведохме

и подробните устройствени планове, които вече са приети, да запазят действието си, с което в голяма степен обезсмисляме досега приетите текстове. Затова предлагам редакционно, вместо думите „запазват действието си”, да бъде записано „се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон”. Смятам, че по този начин ние ще можем да приведем досега приетите норми във вече приетите подробни устройствени планове и общите устройствени планове. Същото това нещо би трябвало да се приложи и в § 24, и в § 24, където се разглеждат започналите и неприключили до влизане в сила на този закон производства. Те също трябва да отразят вече приетите, с приемането на този законопроект, разпоредби, така че да има смисъл нашата работа, която правим. Приветствам това, че приехме тези текстове, обаче в крайна сметка накрая можем с такива действия да обезсмислим всичко, което е направено. Моля да подложите на гласуване редакционната поправка, която предлагам – думите в ал. 1 „запазват действието си”, да се заместят със „се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон”.

за одобрени общи и подробни устройствени планове. Тези, които са в процедура, вече трябва и ще се съобразят с изискванията на този закон, а този принцип ние го въведохме в ЗУТ-а по същия начин и там решихме въпроса с влезлите в сила подробни общи устройствени планове, защото все пак това са права, които някой е получил съвсем законно и няма как те да му бъдат отнети. И този принцип сме го пренесли също от ЗУТ-а, който вече приехме преди няколко месеца. Смятам, че съвсем резонно е за тези приети, влезли в сила общи и подробни устройствени планове, да продължат да действат, а новите, които се изработват, или са в процедура, естествено трябва да се съобразят с този закон. Смятам, че бихме нарушили едно

Няма. В такъв случай подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Лъчезар Тошев в ал. 1 на § 23 думите „запазват действието си”, да се заменят със „се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон”. Гласували

Започнатите и не приключили до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се одобряват при досегашните условия и по досегашния ред. ред. (2) За дата на започване на производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята датата на внасянето на инвестициония проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган.

съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж се извършват след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни. дюни. (4) Не се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и не се издават разрешения за строеж за строителство в поземлени имоти в границите на зона зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.”

устройствени планове да бъдат променяни, но тук става въпрос за такива, които са започнали, но все още не са влезли в сила, не са приключили до влизането в сила на този закон. Защо ние да не поискаме Допълнителните разпоредби, които този закон въвежда, да бъдат съобразени и в тези започнали процедури? Затова редакционно предлагам накрая на ал. 1 думите „при досегашните условия и по досегашния ред”, да бъдат заместени със следните думи: „при спазване на разпоредбите на този закон”. Реплика? Имате думата, Благодаря, госпожо председател. това са проекти, които са изработени въз основа на влезли в сила общи и подробни устройствени планове. Така че, ако приемем това Ваше предложение, трябва да се върнем назад, да отхвърлим и предишното решение, което вече взехме. Значи, инвестиционният проект е на база на влязъл в сила, на одобрен общ или подробен устройствен план – за тях говорим, а не за някакви инвестиционни проекти, които няма как да са изработени и предложени за одобряване и съгласуване, ако не е въз основа на одобрен общ или подробен устройствен план. Така че не виждам как може да се случи Дуплика? Няма да ползва дуплика колегата Тошев. Поставям на гласуване направеното предложение от Лъчезар Тошев думите „при досегашните условия и по досегашния ред” в ал. 1 на § 24 от Допълнителния доклад, да се заменят с думите „при спазване на разпоредбите на този закон”. Гласували

извинявам се за неточността при докладването на закона, но сме пропуснали да гласуваме названието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби” преди § 24, който вече гласувахме. Предлагам да подложите на гласуване наименованието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя като наименование на подразделението, преди § 24. Поставям на гласуване предложението, което направи господин Татарски – да гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, което се явява преди § 24, който току-що вече гласувахме от допълнителния доклад, а „Преходните и заключителните разпоредби” са от основния доклад.

25: „§ 25. (1) Одобрените до влизането в сила на този закон схеми за преместваеми обекти в зона „А” и зона „Б” се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила. сила. (2) Преместваемите обекти, разрешени по досегашния ред, които не отговарят на изискванията на този закон и на одобрената схема по чл. 13, ал. 3, се премахват от собствениците на поземлените имоти в едногодишен срок от влизането му в сила. След този срок обектите се премахват по реда на чл. 57а

28 и 29, които стават съответно параграфи 27 и 28 в редакцията по вносител, както се подкрепят от комисията.

В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри”. § 30а. В Закона за устройство на територията правят следните допълнения: б) в ал. 6 се създава изречение четвърто: „Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на съответната община”. в) създава се ал. 11: 11: „(11) Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се публикуват в интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на съответната община”. 2. В чл. 128, ал.2 се създава изречение „Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община.“ 3. В чл.129 се създава ал. 5: ал. 5: „(5) Одобрените подробни устройствени планове по ал.1 и ал. 2 се публикуват на интернет страницата на съответната община.”

Компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.” § 30д. В Закона за опазване на земеделските земи в чл. 23 се създава ал. 4: „(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.” § 30е. (1) Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи, които противоречат на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, се прекратяват. (2) Започнати и неприключили до влизането в сила на този закон са процедурите, по които няма постановено решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението, или решението за промяна на предназначението не е влязло в сила.

Не се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски територии, в случаите когато в специален закон е въведена забрана за строителство.” 2. В чл. а) в ал. 1, т. 1 думите „и електротехнически съоръжения” се заменят със „съоръжения, както и на площадкови енергийни обекти по смисъла на Закона за енергетиката”; б) създава се ал. 8: „(8) Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.” закон.” 3. В чл. 75: а) в ал. 2 се създава т. 4: „4. становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице – за имотите по чл. 17а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.”; б) в ал. 3 се създава ново изречение трето: „Органът по ал. 1 незабавно прекратява производството, ако съгласно становището по ал. 2, т. 4 в поземления имот попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.”, а досегашното изречение трето става изречение

и 5: „(3) В случаите по ал. 2, т. 1 министърът на земеделието и храните възлага на независим оценител да изготви пазарна оценка на продавания имот. Стойността на възнаграждението за извършената оценка се включва като дължима такса в заповедта за продажба. (4) Продажната цена на поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено, не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имотите. (5) При прехвърляне на собствеността се заплащат режийни разноски в размер 2 на сто върху продажната цена.”; в) досегашната ал. 3 става ал. 6; г) създава се ал. 7: „(7) Не се допуска продажба на поземлени имоти в горски територии с променено предназначение, попадащи в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, попадат пясъчни дюни.”

попадащи в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, попадат пясъчни дюни, се прекратяват. (2) Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по § 5, ал. 3 или по чл. 79 от Закона за горите за имоти, попадащи в границите на зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, попадат пясъчни дюни, се прекратяват. (3) Правото на лицата по ал. 2, в чиято полза е променено предназначението на имотите, се погасява. Платените суми за цената за промяна на предназначението на имотите по ал. 2 се възстановяват от държавния бюджет, а тези, които са постъпили в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, се възстановяват от предприятията. § 30и. Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията, попадащи в хипотезите на чл. 54, ал. 4 от Закона за горите, се прекратяват.” защото се движим по двата доклада – номерациите са различни. Всъщност ние трябва да се върнем и да подложим на гласуване първо параграфи от основния доклад, за да не стане пълна

Уважаема госпожо председател, за да не стане объркване на номерацията между основния и

Първо ще гласуваме § 30, който става § 29, с текста по вносител и едва след това можем да гласуваме буквите, които се добавят на номера на параграфа. Иначе ще стане доста неясно кое след кое върви. Поставям на гласуване § 30, който става § 29, по вносител, подкрепен от комисията.

предложението на комисията за създаване на параграфи от 29а до 30и в редакцията на комисията.

В Закона за държавната собственост в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5 след думите „върху имоти –” се добавя „изключителна и”. 2. В ал. 6 думите „както и върху обекти или имоти – изключителна държавна собственост” се заличават.” Поставям на гласуване предложението на народния представител Менда Стоянова, което не се подкрепя от комисията.

Отново – допълнителния доклад. Направено е предложение от народния представител Иван Вълков за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 31: „§ 31. Параграф 9, т. 3, буква „а” влиза в сила две години след обнародването на закона в „Държавен вестник”.” Изказвания? Народният представител Лъчезар Тошев. Благодаря, госпожо председател. Аз предлагам § 31 да отпадне. Той засяга § 9, който вече гласувахме, неговата точка „а”. Предлага се тя да влезе в сила след две години. Тя засяга следните въпроси: плътност на застрояването – до 10%; минимална озеленена площ – най-малко 80%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност; характер на застрояването – ниско, с височина до 6 метра,

монументално-декоративни и информационни рекламни елементи, спомагателни постройки и съоръжения към открити обекти за спортни или културни дейности, могат да заемат до 10 на сто от площта на урегулирания поземлен имот и да имат височина до 6 метра. Защо трябва да отлагаме с две години влизането в сила на този текст, когато той оттук нататък ще изисква за тези, които правят своите проекти, да се съобразяват с тези изисквания – височина до 6 метра, например? Защо още в момента това изискване да не влезе в сила? То е за проектите, които оттук нататък ще бъдат правени. Защо трябва да го отлагаме с две години? Ако отлагаме с две години тези изключително добри изисквания, тогава нещата могат да продължават през тези две години, както и досега. От това няма да спечелим. Няма да бъде хубаво да виждаме навсякъде кич, големи постройки, мутренски барок и така нататък. Всичко това трябва да влезе в рамките на разумното, което комисията предлага. Защо тези добри неща, които вече гласувахме, да бъдат отлагани с две години? Аз предлагам тези изисквания да влязат в сила

Уважаеми господин Тошев, репликата ми е по отношение на това, че е необходимо, когато се въвеждат някакви рестрикции, да има някакъв отлагателен срок, някакъв срок, в който те да могат да бъдат въведени. Не може от днес за утре да започнем да въвеждаме някакви рестрикции, които, между другото, не ясе различават много от рестрикциите, които съществуват към настоящия момент в този закон. По време на разискванията в Комисията по местно благоустройство беше зададен въпросът: какви са нарушенията след създаването на закона от 2008 г. до сега? И знаете ли какъв беше отговорът? Нямаше такъв! такъв! Когато се правят такива предложения е хубаво да се отчете и това, че не можеш да кажеш на хората, които живеят там, как за парцели, които са един до друг – единият ще бъде с едни параметри, параметри, другият – с други параметри. На следващия ден ставаш и прочиташ в „Държавен вестник”, че това нещо е изключено и от днес нататък не може да се строи. Затова, според мен, ако трябва да бъдем справедливи, трябва да има отлагателен срок и този срок да даде възможност на всички, които имат в този период започнати процедури и всички започнати инвестиционни намерения да бъдат завършени. Благодаря, госпожо председател. Ние вече гласувахме, че тези, които са влезли в сила планове и прочее, си остават. Тези, които имат започнати процедури – спазват се по стария ред. Сега остава въпрос за тези, които сега започват, оттук нататък. Защо те също по стария ред да вървят? Те могат да вървят по реда, който приехме в този закон, по този ред. Отсега нататък да започват така, иначе през тези две години те могат да си карат, както и досега са си карали, Затова предлагам този текст да влезе в сила веднага, както влиза общо законът, без да се отлага и оттук нататък това да бъдат изисквания, изискванията оттук нататък! Това е мотивът да направя това предложение и смятам, че то е логично и че е обосновано това предложение. Благодаря. Благодаря, господин Тошев. Изказване – господин Михалевски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз подкрепям преждеговорившите. Защо? Ще припомня, че когато влезе в сила Законът за устройство на Черноморското крайбрежие по същите причини, със същите доводи, с които колегите от ГЕРБ току-що репликираха моя колега от Синята коалиция, се даде един срок, в който имаше отлагателно започване действието на новия закон. И точно в този период имаше невероятен бум от одобряване на подробни устройствени планове, както и сега с това отлагане – две години, на иначе добрите намерения да направим рестрикции, ще има започване дори на процедури, които ще започнат, да завършат в този двегодишен срок и всъщност ние няма да сме направили абсолютно нищо. Затова трябва според мен наистина този текст – последният параграф да отпадне, ако наистина искаме да налагаме тези рестрикции. Останалото е просто едно пожелание, което ние с последния параграф всъщност обезсмисляме. Моят призив, госпожо председател, е това да отпадне. Реплики? Заповядайте, господин Давидов. Благодаря, госпожо председател. Аз съвсем накратко, в контекста и на господин Вълков, както направи репликата. Понастоящем промяната не е толкова голяма. Освен това мерките, които се предвиждат, логично е да се даде време за това. По всичките процедури, където има инвестиционни проекти в някаква напреднала фаза, няма логика хората да бъдат карани от днес за утре всички подготвени книжа да ги променят, а все пак да се даде технологично време за изпълнение. Разликата примерно от 10

Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Михалевски за отпадане на § 31 по Допълнителния доклад. Това е предложението на господин Тошев, подкрепено от предложението на господин Михалевски – поправям се за стенограмата. Гласуваме.

Гласували 74 народни представители: за 68, против 6, въздържали се няма. Предложението е прието, а с това на второ четене и Законопроектът за

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение

„ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2012 г. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Елена Маркова – председател на Националното бюро за правна помощ. Законът за правната помощ постави началото на реформата на системата за правна помощ се въведе строго планиране, анализ, отчетност и контрол при управлението и разпореждането със средствата, като като по този начин се въведе европейският принцип, че финансирането на правната помощ е задължение на изпълнителната власт на държавата, каквато е практиката на Европейския съд по правата на човека. Практиката от прилагането на закона показа, че нараства броят на социално слабите лица, имащи нужда от правна помощ. Поради ежегодно нарастващия обем на предоставената правна помощ възниква необходимост от засилване на контрола при допускане и предоставяне на правна помощ с оглед целесъобразното разходване на предоставените предоставените от държавата средства, за качеството на правната помощ и отговорността на адвокатите, както и за необходимостта от въвеждане на механизъм за рефинансиране на разходите за правна помощ. Предлаганите промени целят да гарантират достъп до правосъдие на по-широк кръг социално слаби граждани и категории лица от рисковите групи, на които се полага правна помощ по силата на други закони, подобряване на контрола и качеството на правната помощ и по-целесъобразно разходване на държавните средства. Със законопроекта се разширява кръгът от лица, на които се предоставя безплатна правна помощ, и се уеднаквяват критериите за предоставяне на безплатна правна помощ независимо от вида на правната помощ и от органа, който взема решение за предоставянето й. В европейското законодателство са въведени едни и същи критерии при предоставяне на всички видове правна помощ – за консултации, за подготовка на документи за образуване на дело, за извънсъдебно споразумение и за процесуално представителство при вече образуваното дело. С оглед съобразяване с тези критерии се предлагат и съответните промени в закона. С оглед целесъобразното разходване на средствата за правна помощ, независимо от нейния вид, лицето, което иска да му бъде предоставена безплатна правна помощ, е необходимо да докаже пред решаващия орган с документи от съответните компетентни органи, че е финансово затруднено и не разполага със средства за упълномощаване на адвокат. С оглед на ежегодно нарастващия обем на предоставената правна помощ и целесъобразното разходване на държавните средства се допълват разпоредби на закона, с които на определени органи от системата за правна помощ се възлагат допълнителни контролни функции в тази насока. Засилва се ролята на Националното бюро за правна помощ с цел подобряване качеството на работата на адвокатите и увеличаване на тяхната отговорност при предоставяне на правна помощ. Предлагат се и промени, които определят разноските за правна помощ като частни държавни вземания, като се регламентира и редът за тяхното събиране от Националната агенция за приходите. Съгласно чл. 3 от Закона за НАП в кръга на правомощията на НАП е да установява и събира определени със закон частни държавни вземания, като агенцията събира освен изрично изброените частни държавни вземания и други, чието събиране със закон е определено да се извършва от нея. Действащият механизъм е в полза на държавата, което би довело до по-висока събираемост и допълнителни приходи в държавния бюджет. При това изградената регионална структура на НАП дава възможности за това. С оглед осигуряването на бърз и ефективен процес и защита се разширява приложното поле на правна помощ, предоставяна от дежурни адвокати, като тук се включват бързите и незабавни производства по Наказателно-процесуалния кодекс, производства по Закона за здравето и по Закона за закрила на детето.

прецизиране на някои разпоредби на закона. Предлага се „резервните защитници” да декларират съгласие пред адвокатските съвети, че желаят да бъдат назначавани за такива, като то да е валидно до приключване на производството. Въз основа на даденото съгласие се формират списъци на адвокати „резервни защитници”. В хода на обсъждането госпожа Даниела Доковска – председател на Висшия адвокатски съвет, заяви, че законопроектът решава много важни въпроси, които до момента не са били решени, но изказа възражения срещу § 7 и 8. Според нея в текстовете им е допусната концептуална грешка, като се изисква от обвиняемия да представя декларация за имотното си състояние в досъдебното производство, което е недопустимо с оглед правото на обвиняемия по Наказателно-процесуалния кодекс да не дава обяснения пред органите на досъдебното производство. Тя посочи, че трябва да останат действащите разпоредби, според които по наказателни дела преценката има ли средства дадено лице да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, ръководещ процесуалните действия, въз основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело. В хода на дискусията бяха поставени и някои въпроси относно отпадането на предвидения срок в § 2, чл. 12; отсъствието на фигурата на резервния защитник в § 4, чл. 18, т. 7 и в § 16, чл. 33, ал. 6 не е предвиден срок за заличаване от националния

„въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от Министерския съвет на Благодаря, господин Димитров. Сега ще чуем доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Караминова. ДОКЛАДЧИК

заседание, проведено на 24 януари 2013 г, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Елена Чернева-Маркова – председател на Националното бюро за правна помощ, Вилма Василева-Георгиева – заместник-председател на Националното бюро за правна помощ, и Елена Владимирова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”. Законопроектът беше представен от Елена Чернева. Създадената със Закона за правната помощ,

и контрол при предоставянето на правна помощ, липсата на критерии при оценяването на предоставяната правна помощ, както с непрозрачното финансиране на правната помощ. Предлаганите изменения целят следното: гарантиране на достъп до правосъдие на по-широк кръг социално слаби граждани и категории лица от рисковите групи, на които се полага правна помощ по силата на други закони; - подобряване контрола и качеството на правната помощ; по-целесъобразно изразходване предоставените държавни средства за правна помощ; - въвеждане механизъм за рефинансиране на разходите за правна помощ. Основните изменения и допълнения са обобщени в три направления: Първо, разширяване на кръга от лица, на които се предоставя безплатна правна помощ. Предложено е допълнение за включване на лица от рисковите групи, деца пострадали от домашно или сексуално насилие и трафик и други лица, на които се полага правна помощ по силата на други законови актове. Разширен е и кръгът на социално слабите по смисъла на Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане. Второ, засилване на контрола по предоставяне на правна помощ върху органите, които допускат правна помощ. Уеднаквяват се критериите при предоставянето на правната помощ. Засилва се и контролът върху работата на адвокатите, които предоставят правна помощ с цел подобряване качеството на работата им и увеличаване на тяхната отговорност при предоставянето на правна помощ чрез засилване ролята на Националното бюро, като се разширяват функциите му. Трето, възстановяване разходите за правна помощ и събиране на присъдените в полза на Националното бюро за правна помощ вземания за разноски за правна помощ, тъй като в действащите към момента разпоредби на Закона за правна помощ не е предвидена възможност за възстановяване на държавата на разходите за правна помощ. Съгласно досегашната практика голяма част от присъдените в полза на Националното бюро за правна помощ вземания, продължават да се събират от структурите на Националната агенция по приходите. Същевременно съгласно Закона за Националната агенция за приходите, в кръга на правомощията Националната агенция за приходите е да установява и събира определени със закон частни и държавни вземания, както и такива, чието събиране е регламентирано със закон. Поради това в законопроекта разноските за правна помощ се определят като частни държавни вземания и се регламентира редът за тяхното събиране. В хода на дискусията председателят на комисията – Менда Стоянова, и някои от членовете – Павел Шопов и Дарин Матов, поставиха въпроси относно финансирането и необходимостта от допълнителни средства за реализиране целите на закона. Вносителите поясниха, че въпреки разширяване кръга на лицата, които ще получават безплатна правна помощ, допълнителните бюджетни средства ще се получат от засилване контрола по предоставянето на правна помощ чрез ограничаване назначаването на правна помощ на лица, които не са социално слаби. цел по-добро събиране на средствата и с оглед изключителната натовареност на Националната агенция за приходите относно събирането на публични задължения, председателят на комисията Менда Стоянова предложи да се предвиди възможност за събиране на тези вземания и чрез частни съдебни изпълнители, което би облекчило работата на Националната агенция за приходите и би довело до по-добра събираемост и намаляване загубите за фиска. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:

такъв случай след откриването, без дискусия, закривам дискусията. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Гласували

законопроекта за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Вълков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31,внесен от Министерски съвет на 3 декември 2012 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 декември 2012 г. бе обсъден Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерски съвет на 3 декември 2012 г. В заседанието на Комисията взе участие госпожа Анна Натова – директор на Дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в Изпълнителна агенция „Морска администрация” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Основната цел на конвенцията е да бъдат гарантирани правата както на превозвачите, така и на пътниците, в случаите на причинени вреди по време на превоз по море. Ратифицирането на протокола от 2002 г. към Атинската конвенция е акт на изпълнение на общата политика на Европейския съюз в областта на превоза на пътници по море. Протоколът от 2002 г. внася изменения в конвенцията. Той влиза в сила 12 месеца след датата, от която 10 държави са го подписали без резерва за последваща ратификация, приемане или одобрение, или са депозирали при Генералния секретар документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване. До момента това условие не е изпълнено. До 31 август 2012 г. страни по протокола са: Албания, Белиз, Дания, Латвия, Палау, Сейнт Китс и Невис, Сърбия, Сирийската арабска съюз в качеството си на регионална организация за икономическа интеграция. Протоколът въвежда и изискване за задължително сключване на договор за застраховка или друго финансово обезпечение. Целта е да бъде гарантирано покритие на обективната отговорност на превозвача. В приложението към протокола се съдържа образец на удостоверението за сключена застраховка. Конкретните условия за издаването му, срокът на валидност и правомощията по издаването му е предвидено да се определят от националното от националното право на държавата по месторегистрация на кораба. Поради тази причина на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България е необходимо протоколът да бъде ратифициран. По-голямата част от правилата правилата на конвенцията са включени в правото на Европейския съюз посредством Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия. Регламентът ще започне да се прилага от датата на влизане в сила на Атинската конвенция за Общността, но не по-късно от 31 декември 2012 г. Европейският съюз се е присъединил като самостоятелна страна към протокола на 15 декември С цел да бъде постигната цялостна единна правна рамка относно правата на морските превозвачи и техните пътници в случай на произшествие, Европейският съвет счита, че остава необходимостта всяка държава членка отделно да стане страна по протокола от 2002 г. и приканва държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да депозират документите за ратификация или присъединяване в разумен срок (решения на Съвета

Идеята е резервата да се използва като стандартна и да улесни и ускори ратификацията на протокола от повече държави. Дава се възможност на държавата, която направи резерва, да ограничи отговорността на превозвача и на застрахователите при изрично посочени рискове – при военни и терористични действия, свързани с радиоактивно замърсяване, химически, биологически, биохимически и електромагнитни оръжия, с кибернетична атака. Европейският съюз се възползва от тази възможност при присъединяването си към протокола от 2002 г. и

Освен това Регламент 392/2009 придава обвързваща сила на резервата и насоките. Затова Република България също следва да ратифицира протокола с резерва. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 11 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерския съвет на 03 Благодаря, господин Вълков. Доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Заповядайте,

На свое редовно заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. На заседанието присъстваха Камен Кичев – заместник-министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Анна Натова – директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” към Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от заместник-министър Камен Кичев. Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море, приета през 1974 г., регулира режима на гражданската отговорност за вреди, причинени на пътници при превоза им по море. Протоколът от 2002 г. внася съществени изменения в нея. Основната цел на конвенцията е да бъдат гарантирани правата както на превозвачите, така и на пътниците в случаите на причинени вреди по време на превоз по море. С оглед постигането й се установяват граници граници на дължимото обезщетение, значително завишени с протокола от 2002 г. Същевременно се въвежда обективна отговорност на превозвача за вреди до определен размер и задължително застраховане, което да осигури покритие на обезщетението в този случай. Конвенцията съдържа и правила относно международната компетентност на съдилищата, признаването и изпълнението на съдебни решения. Границите на отговорността са диференцирани в зависимост от естеството на причинената вреда. Протоколът от 2002 г. урежда правото държава – страна по конвенцията, да определи в националното си право по-висок от установения в конвенцията лимит при смърт и телесна повреда на пътник. Протоколът въвежда изискване за задължително сключване на договор за застраховка или друго финансово обезпечение. Целта е да бъде гарантирано покритие на обективната отговорност на превозвача. Компетентните държавни органи трябва да следят за спазването на това изискване и да го удостоверяват чрез издаването на документ. Конкретните условия за издаването на такова удостоверение, срокът на валидност и правомощията по издаването ще се определят от националното право на държавата по месторегистрация на кораба. Юридическият комитет на Международната морска организация приема през 2006 г. резерва и насоки за прилагане на Атинската конвенция, които са с препоръчителен характер. Целта й е да улесни и ускори ратификацията на протокола от повече държави. Дава се възможност на държавата, която направи резерва, да ограничи отговорността на превозвача и на застрахователите при изрично посочени рискове при военни и терористични действия, свързани с радиоактивно замърсяване, химически, биологически, биохимически и електромагнитни оръжия, с кибернетична атака. Европейският съюз се възползва от тази възможност при присъединяването си към протокола от 2002 г. и в Решение на Съвета

придава обвързваща сила на резервата и насоките. Затова Република България също следва да ратифицира протокола с резерва. Ратифицирането на протокола е акт на изпълнение на общата политика на Европейския съюз в областта на превоза на пътници по море. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на да ратифицира със закон Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 13 декември 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерски съвет на 3 декември 2012 г. Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море, приета през 1974 г., регулира режима на гражданската отговорност за вреди, причинени на пътници при превоза им по море. Протоколът от 2002 г. внася съществени изменения в нея. Основната цел на конвенцията е да бъдат гарантирани правата както на превозвачите, така и на пътниците, в случаите на причинени вреди по време на превоз по море. граници на дължимото обезщетение, значително завишени с протокола от 2002 г. Въвежда се обективна отговорност на превозвача за вреди до определен размер и задължително застраховане, което да осигури покритие на обезщетението в този случай. Конвенцията съдържа и правила относно международната компетентност на съдилищата, признаването и изпълнението на съдебни решения. Границите на отговорността са диференцирани в зависимост от естеството на причинената вреда и се прилагат, доколкото превозвачът и пътникът не са се споразумели за по-високи максимални обезщетения. Протоколът от 2002 г. урежда правото държава – страна по конвенцията, да определи в националното си право по-висок от установения в конвенцията лимит при смърт и телесни повреди на пътниците. За вреди до определен размер при смърт или телесна повреда на пътник се въвежда обективна отговорност на превозвача – тя може да бъде изключена единствено ако превозвачът докаже, че инцидентът е настъпил вследствие на изрично изброени, независещи от него причини. В останалите случаи превозвачът отговаря, когато има вина за настъпването на инцидента, довел до увреждането. Протоколът въвежда изискване за задължително сключване на договор за застраховка или друго финансово обезпечение. Целта е да бъде гарантирано покритие на обективната отговорност на превозвача. Компетентните държавни органи трябва да следят за спазването на това изискване и да го удостоверяват чрез издаването на документ. Юридическият комитет на Международната и насоки за прилагане на Атинската конвенция, които имат препоръчителен характер. Дава се възможност на държавата, която направи резерва, да ограничи отговорността на превозвача и на застрахователите при изрично посочени рискове – при военни и терористични действия, свързани с радиоактивно радиоактивно замърсяване, химически, биологически, биохимически и електромагнитни оръжия, с кибернетична атака. Европейският съюз се възползва от тази възможност при присъединяването си към протокола от 2002 г. и в решение на Съвета приканва при ратификация или присъединяване държавите членки също да направят резервата, приета от Юридическия комитет на Международната морска организация. 392/2009 придава обвързваща сила на резервата и насоките, поради което Република България също следва да ратифицира протокола с резерва. След проведената дискусия и обсъждане, с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерския съвет на Благодаря, господин Димитров. Становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Госпожа Грозданова, с молба за редуциране на становището. Всички сме запознати с него.

внесен от Министерския съвет на 3 декември 2012 г. На заседанието, проведено на 12 декември 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., внесен от Министерския съвет. заседанието на Комисията взе участие Анна Натова – директор на Дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. През 2006 г. Юридическият комитет на Международната морска организация приема резерва и насоки за прилагане на Атинската конвенция. Дава се възможност на държавата, която направи резерва, да ограничи отговорността на превозвача и на застрахователите при изрично посочени рискове. Освен това Регламент (ЕО) № 392/2009 придава обвързваща сила на резервата и насоките. Затова Република България също следва да ратифицира протокола с резерва. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно, с 11 гласа „за”, Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2012 г.” Благодаря. Остана да чуем и Доклада на Комисията по външна политика и отбрана. Заповядайте, господин Даскалов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2012 г. На извънредно заседание, проведено на 12 декември 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Протоколът от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоз на пътници и личния им багаж по море (приета внася съществени изменения в нея. По голямата част от правилата на конвенцията са включени в правото на Европейския съюз (ЕС) посредством Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент (ЕП) . Регламентът ще започне да се прилага от датата на влизане в сила на Атинската конвенция за общността, но не по-късно от 31 декември 2012 г. Европейският съюз се присъедини като самостоятелна единица към протокола на 15 декември 2011 г., но с цел постигане на цялостна единна правна рамка относно правата на морските превозвачи и техните пасажери в случай на произшествие, Европейският съвет счита, че остава необходимостта всяка държава членка да стане страна по протокола от 2002 г. Протоколът въвежда изискване за задължително сключване на договор за застраховка или друго финансово обезпечение с цел да се гарантира покритие на обективната отговорност на превозвача. Съответни компетентни държавни органи трябва да следят за спазването за спазването на това изискване и да го удостоверяват чрез издаване на документ. Към самия протокол е приложен образец на удостоверение за сключена застраховка, но конкретните условия за издаването му, срокът на валидност и правомощията по издаване ще бъдат определяни от националното право на държавата по месторегистрация на кораба. Ратифицирането на протокола е акт на изпълнение на Общата политика на Европейския съюз в областта на превоза на пътници по море. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Протокола от 2002 г.

Законопроекта за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.,

„Резерва във връзка с ратификацията от Република България на Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 2002 г. („Конвенцията”) Ограничаване на отговорността на превозвачи и др. България запазва правото и поема задължението да ограничи отговорността по член 3, параграфи 1 и 2 от конвенцията, ако такава възниква, по отношение на смърт или телесна повреда на пътник, причинени от които и да било от рисковете, посочени в параграф 2.2 от Насоките Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, до по-малката от следните суми: 340 милиона разчетни единици общо на кораб за всеки отделен случай. 2. Освен това Република България запазва правото и поема задължението да прилага mutatis mutandis към случаите на такава отговорност параграфи 2.1.1 и 2.2.2 от Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция. По същия начин се ограничават отговорността на фактическия превозвач по член 4 от конвенцията, отговорността на служители и представители на превозвача или фактическия превозвач по член 11 от конвенцията и границите по отношение на съвкупността от дължимите обезщетения 4. Резервата и задължението по § 1.2 се прилагат независимо от основанието на отговорността по чл. 3, § 1 или 2 и независимо от всякакви разпоредби в противен смисъл в противен смисъл на членове 4 и 7 от конвенцията; тази резерва и това задължение обаче не засягат действието на членове 10 и 13. Задължително застраховане и ограничаване на отговорността на застрахователите България запазва правото и поема задължението да ограничи изискването по член 4а, § 1 за поддържане на застраховка или друго финансово обезпечение в случай на смърт или телесна повреда на пътник, причинени от които и да било от рисковете, посочени в § 2.2 от Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, до по-малката от следните суми: а) 250 000 разчетни единици по отношение на всеки пътник за всеки отделен случай, или б) 340 милиона разчетни единици общо на кораб за всеки отделен случай. 6. Република България запазва правото и поема задължението да ограничи отговорността на застрахователя или друго лице, предоставящо финансово обезпечение по чл. 4а, § 10 по отношение на смърт или телесна повреда на пътник, причинени от които и да било от рисковете, посочени в § 2.2 от Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, най-много до границата на сумата на застраховката или другото или другото финансово обезпечение, което превозвачът е задължен да поддържа съгласно § 1.6 от настоящата резерва. 7. Република България също така запазва правото и поема задължението да прилага Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, включително разпоредбите, посочени в параграфи 2.1 и 2.2 от Насоките, към всяко задължително застраховане по конвенцията. 8. Република България запазва правото и поема задължението да освободи лицето, предоставящо застраховка или друго финансово обезпечение по чл. 4а, § 1, от всяка отговорност, за която то не е поело задължение. Издаване на удостоверения 9. Република България запазва правото и поема задължението да издава удостоверения за застраховка съгласно чл. 4а, § 2 от конвенцията с цел: а) да отрази ограничаването на отговорността и изискванията за застрахователно покритие, посочени в параграфи 1.2, 1.6, 1.7 и 1.9, както и б) да включи други подобни ограничения, изисквания и освобождавания, които прецени за необходими в зависимост от условията на застрахователния пазар към момента на издаване на удостоверението. 10. България запазва правото и поема задължението да приема застрахователни удостоверения, издадени от други държави - страни по конвенцията, съобразно подобна резерва. Всякакви подобни ограничения, изисквания и освобождавания се отразяват ясно в удостоверението, издадено или заверено съгласно чл. 4а, § 2 от конвенцията. Отношение между настоящата резерва и Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция. 12. Правата, запазени посредством настоящата резерва, се упражняват при дължимото отчитане на Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция и на всякакви изменения в тях с цел да се осигури последователност. предложение за изменение на Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, включително на ограниченията, бъде одобрено от Юридическия комитет на Международната морска организация, измененията се прилагат от датата, определена от комитета. Това не засяга разпоредбите на международното право по отношение на правото на дадена държава да оттегли или измени своята резерва.“ Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. – член единствен, ведно с резервата, с която ни запозна господин Вълков. Гласували

за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие гласувахме параграфи, които са с буквени означения, като например § 14а, § 29а до § 30и. Това ще наложи при подготовката на закона за обнародване да бъде извършена преномерация на приетите параграфи, каквато е установената практика на служителите в отдел „Финални законови текстове”. Следват съобщенията за парламентарен контрол за 1 март 2013 г. – петък, 11,00 ч.: Заместник министър-председателят и министър на финансите в оставка Симеон Дянков ще отговори на три въпроса от народните представители Четин Казак, Захари Георгиев, и Мая Манолова и на два питания от народните представители Димчо Михалевски, и Корнелия Нинова. Министърът на отбраната в оставка Аню Ангелов ще отговори на шест въпроса от народните представители Захари Георгиев, Ангел Найденов – три въпроса, Венцислав Лаков, Димитър Чукарски и Тодор Великов и на питане от народните представители Ангел Найденов и Атанас Мерджанов. Министърът на външните работи в оставка Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Венцислав Лаков. Министърът на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова ще отговори на четири въпроса от народните представители Мая Манолова – два въпроса, Любомир Владимиров, и Михаил Михайлов и на две питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на културата в оставка Вежди Рашидов ще отговори на пет въпроса от народните представители Ваня Добрева и Румен Такоров – два въпроса, Антон Кутев, Кирчо Димитров, и Станислав Станилов. Министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова ще отговори на 16 въпроса от народните представители Георги Божинов - осем Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Милена Христова и Димчо Михалевски – общ, Александър Радославов, Венцислав Лаков, Цветан Сичанов, Михаил Миков, и Антон Кутев и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз в оставка Томислав Дончев ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев ще отговори на десет въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров – два въпроса, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, Румен Петков и Милена Христова, Корнелия Нинова, Любомир Владимиров – два въпроса, и Георги Божинов и на две питания от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова – общо питане, Диан Червенкондев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова ще отговори на четири въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Деница Гаджева, Захари Георгиев, и Михаил Миков и на три питания от народните представители Димчо Михалевски (две питания), и Антон Кутев и Димчо Михалевски. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи в оставка Цветан Цветанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Георги Божинов, Димитър Чукарски и Тодор Великов. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България в оставка Бойко Борисов – на два въпроса от народните представители Румен Петков, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов, и Михаил Михайлов; министърът на правосъдието в оставка Диана Ковачева – на въпрос от народните представители Лютви Местан и Четин Казак; - министърът на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Милена Христова, и Евгений Желев. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика в оставка Тотю Младенов. Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и храните в оставка